Dodatno obrazlaganje Prijedloga, ministrica pravosuđa Ana Lovrin. Izvolite ministrice. Hrvatskoga sabora, gospođe i gospodo zastupnici. Proces reforme zemljišnih knjiga i katastra u fazi je dovršenja brojnih ključnih aktivnosti u uspostavi modernog sustava registra nekretnina, a reforma zemljišnih knjiga i katastra u svom sadržaju sadrži nekoliko komponenata, prije svega dovesti zemljišnoknjižne sudove u stanje dnevne ažurnosti što podrazumijeva riješiti sve zaostatke u zemljišnoknjižnim predmetima, izvršiti prijenos stručno vođenih zemljišnih knjiga u digitalnu formu, osnovati bazu zemljišnoknjižnih podataka, odnosno zajednički informacijski sustav koji bi povezao bazu zemljišnoknjižnih podataka i bazu digitalnih katastarskih planova i izvršiti usklađenje katastarskih i zemljišnoknjižnih podataka na razini cijele države. Dinamika provedbe projekta između ostalog zahtijevala je i zahtijeva brzo usklađenje pravnog okvira u pojedinim segmentima zemljišnoknjižnog prava, pa je to razlog što Zakon o zemljišnim knjigama doživljava veći broj novela kroz kraće vremensko razdoblje. U tom smislu uz zadnju izmjenu zakona iz 2004. godine ovim predloženim mjerama željelo se bez većih zahvata u jedan zapravo dobro koncipirani zakon ugraditi sve ono što je nužno kako bi profunkcionirali novi instituti u zemljišnoknjižnom sustavu, prije svega EOP knjiga. Predložene izmjene zakona o zemljišnim knjigama sadržavaju samo nužne promjene kojima će se prije svega osigurati ubrzanje ključnih procesa u radu smanjenjem nekih zakonskih rokova koji više nisu nužni za zaštitu interesa nositelja zemljišnoknjižnih prava, brisanje starih neaktualnih hipoteka bez posebne procedure koje bi dodatno opteretila sudove sa novim predmetima, provedba usklađenog zemljišnoknjižnog i katastarskog stanja i za dijelove katastarskih općina te omogućavanje njihovog prenošenja u bazu zemljišnoknjižnih podataka, podataka, naravno sve u svrhu efikasnosti i ubrzanje. Racionalnije korištenje ovlasti ovlaštenih zemljišnoknjižnih referenata u procesima obnove i osnivanja zemljišnih knjiga i sudskih savjetnika u ZK ispravnim postupcima. Definiranje novog zajedničkog informacijskog sustava koji je ustrojen temeljem zaključka Vlade Republike Hrvatske od 25. kolovoza 2006. i sve predložene promjene isključivo su na tragu stvaranja ažurnog zemljišnoknjižnog suda osiguranja načela povjerenja u istinitost i potpunost zemljišne knjige, kao i stvaranju okvira za uspostavu EOP zemljišne knjige i uspostavu baze zemljišnih podataka predlaže se donošenje zakona po hitnom postupku radi što brže moguće primjene, a sve u cilju bržeg rješavanja zemljišnoknjižnih predmeta. Podnesene amandmane Odbora za zakonodavstvo Hrvatskog sabora koji su u cijelosti nomotehničke naravi prihvaćaju se. Hvala lijepa. Hvala. Odbor za pravosuđe, predsjednik Odbora poštovani zastupnik Emil Tomljanović. Izvolite. Hvala gospodine predsjedniče, uvažena gospođo ministrice, kolegice i kolege. Odbor za pravosuđe Hrvatskog sabora razmotrio je na 58. sjednici održanoj 26. rujna 2007. godine Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zemljišnim knjigama s Konačnim prijedlogom zakona koji je predsjedniku Hrvatskog sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske aktom od 23. kolovoza 2007. godine. Odbor je predmetni Zakon raspravio na temelju svoje nadležnosti iz članka 73. Poslovnika Hrvatskog sabora u svojstvu matičnog radnog tijela. U uvodnom izlaganju predstavnik predlagatelja istaknuo je da se predloženim izmjenama stvara pravni okvir za efikasnu reformu zemljišnih knjiga. Cilj je postići ažurnost zemljišnoknjižnog sudstva, prijenos ručno vođenih zemljišnih knjiga u digitalnu formu, osnivanje baze zemljišnoknjižnih podataka, usklađivanje katastarskih i zemljišnoknjižnih podataka na nivou cijele države. Bez rasprave Odbor za pravosuđe jednoglasno je sa 8 glasova za odlučio predložiti Hrvatskom saboru da donese Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zemljišnim knjigama. Hvala.

Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice podržat će Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zemljišnim knjigama. Segment zemljišnih knjiga u našem pravosudnom sustavu bio je doista jedna bolna točka i svi znamo koliko su zemljišne knjige bile zapuštene. Svi znamo koliko dugo godina su trajali sudski zemljišno knjižni postupci oko uknjižbe prava vlasništva, oko uknjižbe tereta, koliko je ljudima zapravo bilo potrebno i koliko su ljudi imali problema kada su u banci podizali kredit da upišu hipoteku, da upišu te kako bi kredit mogli realizirati. U ovom mandatu mislim da možemo sa punim pravom reć' da smo u segmentu zemljišno-knjižnog prava učinili puno. Učinili smo puno time što smo već jednom izmijenili zakon i omogućili jedno jedno ubrzanje zemljišno-knjižnog postupka, time što smo dali ovlast zemljišno-knjižnim referentima da rješavaju u zemljišno-knjižnim stvarima. To je ono što je dovelo do toga da se sada predmeti bitno, bitno bolje rješavaju. Drugo što smo postigli ono što su zemljišne knjige ručno vođene. Svi znamo da još uvijek imamo one rukopise iz Austro-Ugarske. To smo polako preveli u računala. Dakle, dobili smo digitalne zemljišne knjige. I sada ja bih rekao ovim zakonom ćemo ubaciti u petu brzinu. Ovim zakonom ćemo stvar još više ubrzati jer ovim zakonom ćemo postići i idemo na usklađivanje zemljišno-knjižnog stanja sa katastarskim stanjem. To je vrlo bitno. Jer katastar je uvijek bio ažurniji. Katastar je pratio i posjed. Katastar je pratio i oblik nekretnine. Zemljišne knjige su malo sporije bile i stoga postoji jedna velika razlika i diskrepanca između zemljišnih knjiga i katastra. ovim zakonom upravo želimo postići da se to promijeni, jer sada imamo situaciju da nam se cjelokupne katastarske općine usklađuju sa katastarskim operatom i to je jedan malo duži postupak. A kao što se može predvidjeti i vidjet, dosta imamo unutar katastarskih općina imamo dosta zemljišno-knjižnih čestica koje su usklađene već i koje odgovaraju onim česticama u katastru. Upravo ovim zakonom omogućavamo da idemo usklađivati pojedine čestice u određenom katastarskom operatu i time ćemo zapravo postići jednu jednu bitnu brzinu gdje ćemo ono što je nesporno, uskladiti katastar sa zemljišnim knjigama, a što bismo rekli za onu drugu završnu etapu ostaje ono što bude sporno. Vrlo bitna stvar u tom postupku ponovno dajemo ovlast. Nemamo dovoljno naravno ljudi da sve to provedu, ali dajemo ovlast službenicima, referentima da uz nadzor sudaca rade na tim predmetima. Također vrlo bitna stvar je ovdje, rješavamo se onih hipoteka. Ono što je bilo natrpano do '58. godine, bez provođenja nekakvih strogih i velikih postupaka. Sada će to sud moći po službenoj dužnosti brisati. Dakle, mislim da sa punim pravom i punim ponosom možemo reći da smo u segmentu zemljišno-knjižnog prava učinili puno. I klub Hrvatske demokratske zajednice podržava donošenje ovog zakona. Hvala. Hvala. Za klub SDP-a poštovani zastupnik Mato Gavran. Izvolite! Hvala lijepo gospodine predsjedniče, poštovana gospođo ministrice, uvaženi predstavnici Vlade, kolegice i kolege. Pa svaki zakon koji vodi unapređenju odnosa i omogućava građanima da kvalitetnije i jednostavnije i brže rješavaju svoje probleme odnosno u funkciji građana za nas je dobrodošao, pa tako i ovaj koji će klub SDP-a podržati. Naravno da smo savršeno svjesni svih problema sa kojima je tijekom proteklog vremenskog perioda bila suočena zemljišna knjiga kao jedna od gotovo najbolnijih točaka ili najuže grlo u provođenju svih ovih zahtjeva koje su pojedinci imali u rješavanju vlasničkih odnosa i kako reče moj prethodnik, dobro je što je ova bolna točka bar malo smanjena. Dali smo ovlasti tijekom prethodnih izmjena zakona zemljišno knjižnim referentima da kao vrsni stručnjaci mogu značajan dio poslova iz svog djelokruga obaviti, pa smo na taj način povećali i prohodnost ali i omogućili da dođemo u ovu fazu u kojoj jesmo danas. bez obzira na pomake koji su učinjeni nitko od nas ne može biti zadovoljan sadašnjim statusom zemljišne knjige i sadašnjim stanjem stvari. I ova peta brzina u kojoj kako reče moj prethodnik u kojoj se sada nalazimo, treba ubaciti u još veći turbo, turbo sedmu da bismo stigli do 2010. godine veliki dio ovih ogromnih poslova odraditi. Naravno neupitno je da nam je cilj zajednički, da je životna želja svakog od nas da dođemo u poziciju da zemljišno-knjižni sudovi imaju dnevno ažurnost, a to znači riješiti još uvijek ove ogromne zaostatke, naročito u velikim sredinama kao što je Zagreb, Split, Osijek ili neke druge. To je trajan proces, poželjan i na tomu naravno u vremenu pred nama, a naročito iduća Vlada itekako puno treba raditi. Dobro je da je značajan dio postojećih zemljišno-knjižnih podataka iz analognog prenijet u digitalni oblik, pa je omogućen uvid svim građanima, dakle svim vlasnicima ako ništa drugo da naprave uvid u svoje vlasničko stanje, pa da sukladno tomu i promptno reagiraju i da poprave ono što nije dobro ili što treba riješiti. Siguran sam da je i ovaj prijenos u digitalni oblik omogućio da imamo i manje korupcije pa i to između ostaloga doprinijelo da i Hrvatska u rejtingu zauzela pet mjesta više. Ono što će u konačnosti rezultirati zadovoljstvom to je stanje kada dođemo u poziciju da doista imamo usklađene zemljišno-knjižne podatke sa katastarskim planovima odnosno katastarskih podatkom odnosno kad prijeđemo kompletno na katastar nekretnina o čemu smo ne tako davno mogli samo sanjati. Osnovana baza zemljišno-knjižnih podataka i ono što čini nadgradnju to je zajednički informacijski sustav sigurno će u značajnom doprinijeti da do tog cilja i dođemo. No, siguran sam da dijelim ne samo u ime kluba razmišljajući u ime svih vas stav da da bez obzira koliko napravili da sa postojećim stanjem niti slučajno ne smijemo stati, nismo zadovoljni i s tim ciljem treba možda i dodatno tražiti prostor da se sve ono što je do sada Državna geodetska uprava odnosno područni katastri ili ovlaštenici koji se bave izmjenom zemljišta sve ono što je do sada napravljeno da taj dio poslova u značajnom privedemo kraju jer je očito da uz sve napore koji su činjeni i koji se čine nedostatno učinjeno. I mi u ovom trenutku prema mojim spoznajama zemlje, dakle poljoprivredne zemlje u državnom vlasništvu svega jedna polovica je provedena kroz zemljišne knjige. Ili možda drugi podatak, od ukupno 150 ili oko 150 katastarskih izmjera u cijelim katastarskim općinama svega njih 50 je potpuno provedeno, 70 je ili tridesetak još uvijek čeka jer nemamo dovoljno referenata, nemamo dovoljno zemljišno-knjižnih sudaca koji bi mogli provesti ovaj postupak do kraja odnosno uključiti se u izlaganje katastarskih planova koji su gotovi. Mi imamo apsurdne situacije. Evo, uzet ću primjer na Požeškoj županiji gdje nekoliko katastarskih općina koje su izmjereni i završena kompletna izmjera prije četiri ili pet godina još uvijek čeka pa imamo dvojno stanje ili gotovo nemoguće stanje. Jedno je stanje na terenu temeljem te nove izmjere a u zemljišnoj knjizi i u katastru imamo stari operat pa se još uvijek radi o nekoliko planova. Dakle, potreba da i taj dio što prije privedemo kraju je više nego upitna. Stoga ne začuđuje podatak da u ovom trenutku imamo svega 10% usklađenih katastarskih čestica sa stvarnim zemljišno-knjižnim stanjem ili kako to obično znamo reći harmoniziranih čestica. Ova rješenja koja omogućavaju sada ovim zakonom u znatnom će doprinijeti da sve ove izmjere koje su rađene ili koje se sada rade da se mogu parcijalno provoditi na taj način ćemo i ovaj postotak znatno povećati a s druge strane povećati i sigurnost svih onih, nije samo riječ o državnom poljoprivrednom zemljištu već i o nekretninama koje su u privatnom ili u bilo čijem drugom vlasništvu. iskoristiti i ovu priliku da doista pohvalim i kolege iz Državne geodetske uprave koji su vizionarstvom s jedne strane i dobrom ekipiranošću omogućile da uz potporu i financijsku naravno i ove Vlade ali i prethodne prethodne dođu u poziciju da imaju tehnološke mogućnosti, da možemo stvoriti i kvalitetnu bazu katastarskih planova i kvalitetnu bazu digitalnih planova odnosno stvoriti iz tih dviju baza jedan zajednički informacijski sustav koji nam evo i sada tamo gdje je proveden omogućava da gotovo u mili sekundi dođemo u uvid i jednog i drugog stanja. Naravno, za pohvalu je i predloženo rješenje da se ova tehnologija omogući i onim ovlaštenicima odnosno onim pravnim osobama koje rade i na poslovima državne izmjere i katastra nekretnine pa će i na taj način biti omoguće da se ovaj cjelokupan posao još više ubrza. Da zaključim, značajan iskorak se nudi ovim zakonom. Na njemu ne treba stati, treba učiniti još doista dodatne napore. Bez obzira, na kraju smo mandata pa onda mogu reći i preporuka i budućoj Vladi bez obzira koja bila da na ovome tragu još više i sredstava i odnosno uvede kako bi implementacija i ovoga zakona dala što kvalitetnije rezultate. Uz potporu, zahvaljujem. Hvala. Ministrice, želite li završni osvrt? Ne. Hvala lijepo. Zaključujem raspravu o ovoj točci